narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za

da je primenom elektronskog sistema za glasanjem utvrđeno da je u sali prisutno 126 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Pošto je Narodna skupština obavila pretres predloga zakona u načelu i pojedinostima iz pete tačke dnevnog reda, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika u

Zlate Đerić i Dubravke Filipovski na članove 6, 7, 12, 14, 20. i 33; Srđana Milivojevića na član 7; Suzane Spasojević i Saše Dujovića na član 16; Zorana Anđelkovića i Bojane Đorđević na član 17; Miroljuba Stojčića i Vesne Jovicki na član 18; Bojana Kostreša, Đorđa Stojšića, Olene Papuge, Karolja Čizika i Dragana Andrića na član 19; Milisava Petronijevića i Mirjane Dragaš na član 20. i amandmani Odbora za odbranu i unutrašnje poslove na članove 2, 6, 17, 33, i

smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o detektivskoj delatnosti u celini.Molim

Miroslav Petković, Dejan Mihajlov, Jovan Palalić, Aleksandar Pejčić i Sanda Rašković Ivić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

i na član 5. sa ispravkom, Katarine Rakić na članove 15, 16, 18, 19. sa ispravkom, 20, 22. sa ispravkom, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31. sa ispravkom, 39, 41. i 43. i amandmani Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku na članove 7, 12. i 41.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 3. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić i Milica Vojić Marković.Stavljam na glasanje ovaj

kojim se posle člana 5. dodaje član 5a, sa ispravkom, zajedno su podnele narodne poslanice Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić i Milica Vojić Marković.Stavljam na glasanje ovaj

smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona o celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe himijskog oružja i o njegovom uništavanju, u celini.Molim

48, 52. i 95, amandmani Vlade na čl. 2, 8, 39, 55, 130, 133, 135, 139, 140. sa ispravkom, 145, 147. sa ispravkom, 148, 151, 152, 156, za dodavanje novog člana 154. i amandman kojim su predložene istovetne izmene u čl. 54, 136. i 143.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na

je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima, u

je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu u pojedinostima iz 12. tačke dnevnog reda, a s obzirom na to da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani koje je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović na članove 8. i 44. i amandman Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije na član 61, kao i da na Predlog zakona više nema podnetih amandmana, Narodna skupština će odlučivati samo o Predlogu zakona u

reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja, u načelu.Molim

prisutnih 154 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, a pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani narodnih poslanika Milice Vojić Marković, Donke Banović i Dušice Morčev, na članove 7. i 10. Predloga

vas da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman narodnih poslanika Milica Vojić Marković, Donka Banović i Dušica Morčev na član 10. kojim je predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja „Službenom glasniku Republika Srbija“.Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije i članu 160. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim

smo završili odlučivanje o amandmanima pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja, u celini.Molim

o Predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih sporazuma (tačke dnevnog reda od 14. do 30) podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.S

STVARIMA.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o potvrđivanju Konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i van sudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima, u celini.Molim

STVARIMA.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, u celini.Mislite

kvorum za rad.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima u celini.Molim

u Beču iz 1. juna 1993. godine dopunjenog Sporazumom između Švajcarske konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama i produženju važenja potpisanog sporazuma o osnivanju i radu (ICMPD) iz 27. marta 1996. godine, Sporazumom između Švajacrske konfederacije Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD ICMPD iz 26. aprila 1996. godine, kao i Sporazumom o trećoj izmeni Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD iz 25. juna 2003. godine između Švajcarske konfederacije, Republike Austrije, Republike Mađarske, Republike Slovenije, Češke Republike, Kraljevine Švedske, Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Republike Poljske, potpisanog 25. juna 2003. godine

prisutnih 128 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o readmisiji lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit u celini.

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak i boravak nezakonit u celini.Molim

između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao zajmoprimca i kineske Eksport - import banke, kao Zajmodavca, u celini.Molim

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak.Molim

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, u celini.Molim

je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 12. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika odlučuje o prestanku funkcije javnom tužiocu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnom tužiocu u Apelacionom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.Molim

na glasanje Predlog da Narodna skupština donese odluku kojom konstatuje da su se stekli uslovi za prestanak funkcije zamenika Zaštitnika građana.Molim

radu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta.Molim

na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog prosvetnog saveta izabere dr Zoran Krstić.Molim

radu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru dva člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.Molim

na glasanje Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.Molim

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.Molim

a u vezi sa članom 107. Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član

je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje po njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini. Hvala